Herra forseti. Ég vil bara fagna því að við skulum öll vera sammála um að það þurfi að endurskoða og gera betur varðandi Þórkötlu og varðandi Grindvíkinga. Þið sem verðið hér áfram á þingi, ég bið ykkur um að gæta að Grindvíkingum. Það eru ekki allir búnir að fá lausn sinna mála. Það þarf að halda áfram að fara yfir úrræðin og meta hvort einhver er skilinn eftir. Ég treysti ykkur til að gera það. En forseti. Þar sem þetta er nú, ef að líkum lætur, mín síðasta ræða á Alþingi þá vil ég bara segja við ykkur og starfsfólk Alþingis: Takk fyrir mig.

og boðað hefur verið til alþingiskosninga þann 30. þessa mánaðar. Þann dag fellur niður umboð okkar sem kjörin voru til starfa á Alþingi í síðustu þingkosningum og nýkjörnir þingmenn taka við. Það tíðkaðist lengi að þingkosningar færu fram síðla vetrar, að vori eða um sumar. Komandi kosningar verða hins vegar þær fjórðu í röð haustkosninga frá 2016 þannig að það kann að vera að myndast nýtt mynstur hvað þetta snertir. Þingkosningar hafa einu sinni áður farið fram í nóvember. Það var árið 1919, en þá var kosið til þings um miðjan nóvember. Þá fóru alþingiskosningar fram í byrjun desember 1979 í kjölfar stjórnarslita og þingrofs. Eins og jafnan áður hefur nokkur hópur þingmanna ákveðið að sækjast ekki eftir endurkjöri og aðrir hafa ekki hlotið sæti svo ofarlega á framboðslistum að líkur séu á að þeir nái kjöri. Við bætist svo auðvitað sú óvissa sem jafnan fylgir þingkosningum. Allt er þetta kunnuglegt og mannaskipti af þessu tagi eru fastur liður í stjórnmálalífinu. Í nokkrum undanförnum kosningum, allt frá árinu 2007, hefur orðið mikil endurnýjun á þingheimi í hverjum kosningum,

Það má geta þess að frá árinu 2013 hafa öll kjörtímabil, að einu undanskildu, verið skemmri en þau fjögur ár sem stjórnarskrá og lög gera ráð fyrir að líði á milli þingkosninga hið mesta. Tæpur fjórðungur þingmanna á kjörtímabilinu sem nú er að ljúka sækist ekki eftir endurkjöri í komandi kosningum og er sá sem hér talar í þeim hópi.

Fleiri núverandi þingmenn eru auðvitað í sætum á framboðslistum, sem gætu skilað þeim áframhaldandi setu á þingi, en hvernig sem fer 30. nóvember eru allar líkur á því að það verði mikil endurnýjun í þingmannahópnum Þingið, sem nú er að ljúka, hið 155. í röð löggjafarþinga, hófst með venjulegum hætti í haust en um miðjan október urðu þeir atburðir á vettvangi stjórnmálanna sem ég gat um í upphafi og leiddu til stjórnarslita og þingrofs. Eftir að svo var komið hefur megináherslan í þingstörfunum verið á umfjöllun um fjárlög og fjárlagatengd mál og önnur þingmál sem ekki var talið að gætu beðið nýs þings. Nú hafa fjárlög verið sett og gengið frá öðrum málum sem nauðsynlegt var að ljúka fyrir kosningar. Ég vil þakka þingmönnum öllum framlag þeirra á þessum vettvangi og formönnum þingflokka alveg sérstaklega sem og varaforsetum og áheyrnarfulltrúum í forsætisnefnd. Þá vil ég líka þakka nefndarmönnum í fjárlaganefnd og efnahags- og viðskiptanefnd og öðrum þeim þingnefndum sem komið hafa að afgreiðslu mála. Þingmenn hafa unnið að því að ná niðurstöðu í þessum vandasömu málum við óvenjulegar aðstæður, bæði vegna hins skamma tíma sem gefist hefur til vinnunnar og vegna þess að ekki hefur verið fyrir hendi stjórnarmeirihluti undanfarnar vikur hefur því reynt meira á samvinnu þingmanna en við venjulegar aðstæður. Eins og fram hefur komið þá er ég í hópi þeirra þingmanna sem láta mun af störfum þann 30. nóvember. Ég hef átt sæti á þingi í 21 ár og sjö mánuði, sjö kjörtímabil, og á þessum tíma þá hefur að sjálfsögðu gengið á ýmsu í stjórnmálalífinu og störfum þingsins. Stundum hefur gengið vel og stundum illa. Stundum hafa átök verið hörð en svo hafa komið friðsamlegri kaflar inn á milli. En hvað sem því líður er ég afar þakklátur fyrir að hafa fengið tækifæri til að taka þátt í þingstörfunum allan þennan tíma. Það eru mikil forréttindi að fá umboð kjósenda til að sitja á Alþingi og vinna að hugsjónum sínum og hagsmunamálum þjóðarinnar á þessum vettvangi. Það hafa líka verið forréttindi að fá tækifæri til að kynnast og vinna með öllu því góða fólki sem setið með mér á þingi á þessum tíma, bæði fyrr og nú. Fyrir þau góðu kynni er ég einstaklega þakklátur. Ég vil líka þakka starfsfólki Alþingis fyrir frábært samstarf allan þennan tíma sem ég hef gegnt þingmennsku. Skrifstofa Alþingis er og hefur verið alveg sérstaklega vel mönnuð og starfsfólk þingsins sinnir sínu vandasama hlutverki af einstakri fagmennsku, hæfni og ljúfmennsku. Þessu hef ég kynnst í ýmsum þeim verkefnum sem mér hafa verið falin hér innan þings en auðvitað mest undanfarin þrjú ár á tíma mínum sem forseti Alþingis. Ég veit að ég tala fyrir hönd allra þingmanna þegar ég færi skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þingsins okkar bestu kveðjur og þakkir við lok þessa þings og þessa kjörtímabils. Að þessu sögðu óska ég öllum alþingismönnum velfarnaðar, hvort sem þeir verða hér áfram að kosningum loknum eða hverfa til annarra verkefna. Margir munu einbeita sér næstu tvær vikurnar og kosningabaráttu og vonast ég auðvitað til þess að hún verði bæði málefnaleg og heiðarleg. Það er líka von mín og trú að nýtt þing muni að kosningum loknum rækja störf sín af vandvirkni og trúmennsku, landi og þjóð til heilla.

Einnig þakka ég samstarf forseta við okkur þingflokksformenn. Ég vil einnig færa starfsfólki Alþingis kærar þakkir fyrir góð störf og mikilvæga aðstoð. Forseti hefur á liðnu kjörtímabili staðið sig með mikilli prýði í hlutverki sínu og hefur ávallt gætt að því að hlýða vel á sjónarmið allra er til hans leita. Fyrir það á hann þakkir skilið. Í hans tíð sem forseti Alþingis hefur mikið gengið á, bæði í stjórnmálunum og einnig ef litið er til skipulags þingsins. Nýverið opnaði skrifstofubyggingin Smiðja og það má með sanni segja að með þeim áfanga hafi Alþingi stigið stórt skref inn í framtíðina. Í þeim hópi alþingismanna sem hafa ákveðið að sækjast ekki eftir endurkjöri er Birgir Ármannsson, forseti Alþingis. Hann tók sæti á Alþingi árið 2003 og hefur setið sem þingmaður síðan. Oft hafa kosninganæturnar reynst langar á heimili forseta, þar sem forseti er jú baráttumaður mikill og er því iðulega í baráttusæti síns framboðslista. En eins og sólin kemur alltaf upp þá hefur Birgir ávallt haft sigur. Nú hverfur af þingi einn af okkar reynslumestu þingmönnum og hefur hann notið almenns trausts í starfi sínu sem forseti og er það fyllilega verðskuldað. Fyrir hönd okkar þingmanna vil ég færa forseta og fjölskyldu hans bestu kveðjur. Skrifstofustjóra Alþingis og öðru starfsfólki Alþingis vil ég einnig þakka fyrir góð störf, lipurð og fúslega veitta aðstoð.

bið þingmenn að taka undir góðar óskir okkar til forseta Alþingis og fjölskyldu hans og þakkir til starfsfólks Alþingis með því að rísa úr sætum.

Forseti Íslands gjörir kunnugt: „Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum Alþingis, 155. löggjafarþings,

Ég vil þakka alþingismönnum og starfsfólki Alþingis fyrir ágætt samstarf á þessu löggjafarþingi sem reyndist styttra en til stóð. Ég hvet alla landsmenn til að nýta kosningarrétt sinn í komandi alþingiskosningum og hvet öll framboð til drengilegar kosningabaráttu.